Prije nego što počnemo, kao i svaki petak samo jedno pitanje, da li ima neko protiv da ako završimo prije jedan da pređemo na iznošenje stajališta? Ne. Obavijestite, mi smo ih obavijestili klubove, al obavijestite ih i vi, tako da dvaput je dvaput kao što se zna jel da. Prvi je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona

190. Poslovnika HS. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, što znači da amandmani se mogu podnijeti i to do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. S nama je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave g. Juro Martinović koji će imati uvodnu riječ,

Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, imam potrebu reći da dok se ovdje donose tehničke izmjene Stečajnog zakona, još jednoj državnoj firmi prijeti stečaj, riječ je naravno o pulskom Uljaniku, dakle o državnoj firmi gdje je propao još jedan pokušaj dražbe nakon niza pokušaja gdje su radnici stavljeni na minimalac i odlaze iz Uljanika, a tvrtka je u neprekidnoj blokadi sada oko 100 dana, dakle kakva je to država koja vlastitu firmu dovodi do tehničkog stečaja? Uljanik je upravo primjer nebrige i primjer nesposobnosti ove Vlade da upravlja vlastitim poduzećima. Od 2021. kada je Vlada obećala nastavak proizvodnje država je odugovlačila, nije napravila ništa i sada imamo firmu koja je na rubu blokade i na rubu tehničkog stečaja, dakle jednu državnu firmu od Vlade koja se tako hvali da je sposobna. Mi smatramo i znamo da je Uljanik ponos Pule, da je brodogradnja strateška industrija i za Pulu i za Hrvatsku, da je brodogradnja jedna od rijetkih preostalih industrija u zemlji uništene industrije i monokulture turizma. Uljanik pod svaku cijenu treba spasiti i treba osigurati nastavak proizvodnje, međutim od Vlade već mjesecima nema glasa kako to planira napraviti. Nama je nevjerojatno i da Gradsko vijeće Pule i grad Pula o sudbini Uljanika ne znaju ništa nego to saznaju iz novina i upravo zato je na inicijativu Možemo! Pula gradsko vijeće zatražilo simboličan iznos odnosno simboličan udio da uđe u vlasništvo Uljanika, da grad Pula bude barem minimalno informiran i uključen u razgovore o budućnosti Uljanika. U Uljaniku je alarmantno stanje, mi očekujemo da se ministar sastane i s predstavnicima radnika i s Gradskim vijećem Pula i da jasno kaže koji su planovi za spas Uljanika. Očekujemo da Vlada pronađe rješenje, a ne da uništi još jednu državnu firmu, zahvaljujem. stanku. **Bernardić, Davor (Socijaldemokrati)** Poštovani potpredsjedniče sabora, tražimo stanku kako bi upozorili da je vrag u detaljima. Iako se sasvim sigurno ovaj zakon donosi zbog tehničke uskladbe kune i eura, možemo svjedočiti nažalost zbog sve veće inflacije koja je u Hrvatskoj u zadnje 2.g. statistički bila preko 20%, a za one najsiromašnije, za umirovljenike, za one koji imaju najmanje plaće i preko 30% jer su životne namirnice poskupile, svjedočimo zapravo i recesiji i usporavanju gospodarstva EU, pogotovo Njemačke koja će se sasvim sigurno odraziti i na nas, a i na naša poduzeća. Kad smo kod naših poduzeća sasvim sigurno će se brojni u slijedećoj godini i u godine koje su pred nama jer jednom to mora doć nakon konjukture, suočiti sa problemima, a problemi nužno u nekim situacijama vode u stečaj, a u Stečajnom zakonu i pravu diskrecijskom sudaca da izabiru stečajne upravitelje bez obzira na ono što se nalazi na listi stečajnih upravitelja krije se najveći kriminal od početka ove države. Dakle, to su ljudi koji nažalost, jedan dio njih dobro radi svoj posao i časno, dok s druge strane postoje i mnogo onih, a za koje možemo slušati i danas koji jednostavno dobijaju poslove stečajnog upravitelja zato jer su u sprezi sa pojedinim sucima na neki način kad je više mast i kad je više plijena u toj predstečajnoj i stečajnoj masi za podijeliti onda oni po principu ruka ruku mije dobivaju poslove i često vjerovnici gube odnosno male nezaštićene tvrtke koji, koje ne mogu podmazivati na žalost jedan dio tih korumpiranih upravitelja ispadaju iz igre i propadaju i to je obilježilo Hrvatsku u zadnjih 30 godina i to je jedan od zakona s kojim se prvo moramo pozabaviti ako želimo da naša zemlja bude pravedna i normalna. ta spređa, sprega pravosuđa i s druge strane stečajnih upravitelja nije normalna i često ide upravo na štetu vjerovnika koji su nezaštićeni. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odobrava se, naravno. Gospodin Mažar, stanka. Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Također tražim stanku u ime kluba HDZ-a kako bi istaknuli da današnjim prijedlogom izmjenama i dopunama Stečajnog zakona samo nastavljamo i i reformu pravosuđa ali i reformu dakle ovoga dijela brige o dužnicima, brige o predstečaju, o stečaju. Ako se prisjetimo za vrijeme bivših Vlada ili vladavine SDP-a što su predstečajne nagodbe donijele hrvatskome društvu, hrvatskom narodu. Vidjeli smo bogaćenje određenih pojedinaca, određenih tajkuna i gubitak tisuće radnih mjesta. Posljednjim izmjenama Stečajnoga zakona ovdje u Hrvatskome saboru kada smo donijeli ne samo rano upozoravanje dužnika, dakle da mogu na vrijeme vidjeti ukoliko postoje problemi u njihovom funkcioniranju kako bi ih zaštitili ne samo smanjivanjem iznosa kada se to uključuje nego isto tako i osnivanjem liste visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja gdje smo napravili dodatnu transparentnost vezanu za upravo stečajne upravitelje koji su ključni u provođenju stečaja. Ako pogledamo da smo kroz taj način uredili i izmjene uvjeta za polaganje stručnoga ispita onda danas i sa ovim tehničkim izmjenama koje su prije svega vezane uz valutu euro, nastavljamo upravo u smjeru jačanja i zaštite dužnika, jačanja položaja u stečajnome postupku i ispravljanja nepravdi koje su radile Vlade prije HDZ-a, a da ovo sve ide a da ovo sve ide u dobrome smjeru pokazuju i podaci i službene statistike i na nivou EU koja prati ovaj dio vezano i za reforme koje RH donosi u smjeru jačanja i pravosuđa ali i stečajnoga zakona. vam dat riječ, vama. Izvolite./… Ok. Čl. 238. bez namjere da polemiziram nije riječ o nikakvoj reformi, riječ je o konverziji kune u euro, to je prva stvar. A druga stvar gospodine Mažar samo ste potvrdili alarmantnu situaciju upravo sa predstečajnim nagodbama i rekli koliki se kriminal zapravo skriva u postupku samih stečaja pa i predstečaja. Iako je taj zakon donesen sa dobrim namjerama, put u pakao je popločen najboljim namjerama, mnogi su to zlouporabili, iskoristili su svoju poziciju i oštetili su brojne vjerovnike. Tako je i u …/Upadica Radin: Hvala./… Stečajnom zakonu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ne ulazeći u sadržaj, iz formalnih razloga opomena. Hvala poštovani potpredsjedniče. Čl. 238. Dakle uopće ne želeći ulaziti u raspravu o SDP-ovoj Vladi, nije bila savršena iz nekog razloga i nije dobila izbore ali volio bi skrenuti pažnju na to kad se stalno vraćamo na tu famoznu SDP-ovu Vladu da je ona bila na vlasti u puno drugačijem ekonomskom okruženju u Europi i u svijetu i samoj Hrvatskoj, a i da je navodno naslijedila HDZ-ovu Vladu iz koje je sam premijer i tadašnji predsjednik HDZ-a bez koliko oni zaboravljaju, bio uhićen. lijepa. Iz istih razloga opomena. Gospodin, gospođa Miloš. nemam, nemam inače naviku koristit ove povrede Poslovnika ali ovo je zbilja cinično što smo čuli od HDZ-a i nevjerojatno sramotno da govori da su tajkune stvorili SDP-ovci. Pa nemojte me zezati, pa nemojte me zezati. Znači HDZ-ovi tajkuni, HDZ-ovi osnivači Miroslav Kutle, Josip Gucić, znači to je dvojica najpoznatijih HDZ-ovih tajkuna koji su uništili poduzeća oko kojih vi niste napravili ništa niti ste godinama mijenjali Stečajni zakon i posljedica deindustrijalizacije u Hrvatskoj direktna je posljedica vašeg upravljanja. Ne možete izbjeći …/Upadica Da ne ponavljam isti razlog za opomenu. Gospodin Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. 238. kolega Jakšić vi, vi ste spremni preuzimanju SDP-a. Znači lagano ide Peđa u prošlost po svim vašim istupima, to je dobro, ok. Ali da se sjetimo SDP-a. I sami znate sve ono što je rađeno gospodin Linić na koji način ste ga izbacili, uključili ste sve institucije stranke, koji nered ste ostavili bez obzira u kojoj se situaciji Hrvatska nalazila.

ali ok, očito vi zapravo ste podržavali taj proces izbacivanja Slavka Linića iz SDP-a. Prigovarate predstečajnim nagodbama, kažete da to nije ispalo baš najbolje, Slavko Linić je to osmislio tako da očito ste to prepoznali kao dobar potez tadašnjeg vodstva SDP-a.

bilo bi ono preimpresivno, a možda i preagresivno kad bi uopće Zorana Milanovića i tu Vladu ne znam jedino tada ministrica koje su izbačene i gospođa Opačić, a i mnoge koje su izbačene, one bi puno bolje mogli reći o vladavini vašoj tada, a i cijeloj državi. Ostavili su jedan haos u državi, nerede, sukobe, svađe,

na Zagreb vam neće uspjeti i nećete uspjeti zamagliti činjenicu da je HDZ taj koji je stvorio tajkune, koji je deindustrijalizirao ovu zemlju i koji je osiromašio ovu zemlju. To je vaša odgovornost i na Zakonu o stečaju ja to moram reći, to je vaša odgovornost. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ne volim ponavljanje, ali iz istih razloga opomena.

kada već govorite o tim stvarima nemojte kao vaša MOŽEMO koja kad god ima neki problem odmah zaziva Vladu, cjelovita rješenja i ovakve stvari govoriti. Jednostavno pogledajte sebe i okrenite se poslu, a nemojte samo prizivat Vladu da rješava probleme koji su iz djelokruga vaše stranke. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Ja ću predložiti da u sljedećem Poslovniku članak 238. bude izbačen, 237., 239. Dobro, na stranu šala.

Dakle, činjenice na kraju mandata SDP-a javni dug Hrvatske povećan za 71 milijardu kuna. Da je lakše računati 18 Peljeških mostova. Povećana nezaposlenost, kreditni rejting smeće. Međunarodne financijske institucije stavile tu Vladu u 10 najgorih na svijetu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Opomena iz istih razloga. I sada gospodin Juro Martinović ima uvodnu riječ. Stanka? A imamo stanke još, ispričavam se. Gospodin Kujundžić. Ispričavam se. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Tražim stanku u ime kluba Mosta u trajanju od 10 minuta kako bismo zapravo vidjeli smislenost bilo kakvog govora o Stečajnom zakonu i na koncu povjerenja koje bi bilo tko u ovoj državi trebao imati u sve ono što se tiče samih stečajeva. Jer ključno polazište i pitanje je tko je, je li i kako na kraju krajeva odgovarao za evo samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji preko 65000 ljudi koji su zbog prije svega lošeg upravljanja pojedinaca koje je kadrovirala politika poslani kući, 9000 ljudi u koje ubrajam i svoju majku, dakle samo iz Imotske krajine. Svi mi znamo što se dogodilo sa tim pogonima, svi mi znamo koji živimo na tim područjima na koji način i zbog čega su ti slobodno mogu reći giganti Splitsko-dalmatinske županije otišli u stečaj do danas nitko nije odgovarao. Upravo u tom leži ono što sam i rekao u uvodu, a to je pitanje smislenosti bilo kakvog govora o zakonu Druga stvar koju ovdje želim reći je sljedeća. Možda se pristup države stečajnome zakonu najbolje ogleda ili sagleda ne samo pristup, nego njegov interes u kontekstu možda slučajnog iskorištavanja prava prvokupa od strane Splitsko-dalmatinske županije kad pričamo o izrazito vrijednom zemljištu Dalmacija vina u Kaštel Starome. I onda nekakve žalbe koja je naknadno, naknadno predana. Što se na kraju krajeva krije iza tog zakašnjenja u kontekstu prvokupnoga prava i kako je na kraju krajeva sve to i moguće. Hvala vam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Odobrava se naravno stanka. Da li netko od vas želi da? još jedna stanka? Da, ali u svakom slučaju ću pitati na kraju da li netko želi doista da imamo stanku u fizičkom smislu te riječi, a ne samo duhovnom. Izvolite. **Jakšić, Tražimo stanku u ime kluba SDP-a da bismo ukazali da ove današnje izmjene zakona nisu nikakva reforma kako je već do sada navedeno s obzirom da svi jako dobro znamo i vidimo da se radi o tehničkom usklađenju kuna u euro. Ono što bih htio naglasiti da bi bili puno sretniji da bi nam puno lakše bilo danas raspravljati i podržati jednu pravu raspravu o Stečajnom zakonu kad bismo prvo napravili inventuru što smo u dosadašnjih 30 godina napravili sa Stečajnim zakonima, što smo postigli sa predstečajnim nagodbama jer i sami jako dobro znamo da je puno ljudi na žalost na kraju ostalo izigrano. Ali i ono što jako dobro znamo da se skrivajući iza skuta države i sad ne pričam o strankama pojavilo jako puno ljudi koji su se okupljali u kriminalne skupine i stvorili tzv. stečajnu mafiju. Mislim da bi nam ta inventura puno toga donijela, da bi nam puno toga razjasnila i da bismo tada mogli svi zajedno raspravljati o tome kako napraviti reformu Stečajnog zakona da više nemamo ovakve rasprave i da ljudima vratimo pravdu koju u takvim situacijama zaslužuje a puno puta je nisu dobili. Hvala vam lijepo. Dobro. Hvala. Odobrava se stanka. Znači da li netko želi da, replika? Nema replike. Na to nema replike. Nešto drugo? Ne znam. Idemo dalje ili hoćete? Idemo dalje. 15 minuta. Može 10? Može 10? 10 minuta može. Onda do 10,05 minuta.

je, nema nas puno ali ovdje je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave g. Juro Martinović koji će nas upoznat ovim prijedlogom zakona. Hvala vam potpredsjedniče HS-a. Uvažene zastupnice i zastupnici. Izmjene i dopune Stečajnog zakona uvode s ciljem usklađivanja normativnog okvira radi uvođenja eura kao službene valute u RH, stoga stoga ona obuhvaćaju rješenja kojima se među ostalim mijenja valuta i usklađuje iznos predujma troškova predstečajnog postupka, naknade za prijavu tražbine, najniži iznos temeljenog kapitala društva stečajnih upravitelje s ograničenom odgovornošću, iznos predujma za namirenje troškova stečajnog postupka, naknade za neovlašteno korištenje odnosno uporabu predmeta stečajne mase, početne cijene nekretnine na četvrtoj dražbi, novčanih kazni i sl.. Sukladno navedenom sve utvrđene vrijednosti i vrijednosni pragovi bit će iskazani u eurima nakon stupanja na snagu ovog zakona. Zakonske izmjene provode se i s ciljem ispravka članaka 6., 8. i 9. Stečajnog zakona budući je došlo do krivog povezivanja na stavke unutar navedenih članaka. članaka. U HS-u nakon rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona na sjednici održanoj 30. studenog 2023.g. donesen je zaključak kojim se prihvaća prijedlog te se upućuje predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopuna Stečajnog zakona. Noramtivni dio Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona istovjetan je Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona. U raspravi na sjednici HS-a nije bilo konkretnih prijedloga u odnosu na sadržaj i tekst prijedloga zakona koji je prošao u prvom čitanju. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. Gospođa Karolina Vidović Krišto prva replika. Dakle, vi iz Ministarstva pravosuđa po nalogu premijera Plenkovića uporno i tvrdoglavo pokušavate hrvatske građane držati u tami korupcije. Dakle, Plenković jučer prijeti europskoj tužiteljici Lauri Kövesi zato što istražila lopovluk ministrice Nine Obuljen Koržinek, a zbog korumpirane kontrole nijedan medij nije objavio da je Almin Džapo koji je mutio novce na Geodetskom fakultetu dubrovački prijatelj ministrice Obuljen, znači ovo nisu slučajnosti. Plenković je u panici jer ne kontrolira europsko tužiteljstvo kao što kontrolira hrvatsko pravosuđe. Plenković bi očigledno htio da Hrvatska napusti iziđe iz EU kako bi zaštitio korupciju jer Laura Kövesi nije Hrvoj Šipek ili Mladen Bajić, gospođa Kövesi poštuje i zakone i činjenice. Recite mi na čijoj ste vi strani, hrvatskih građana, pravde, poštenja i Europe ili ste na strani Plenkovićeve, Jandrokovićeve i Pupovčeve korupcije? **Radin, Furio Ja sam danas u Saboru radi obrazlaganja u ime Vlade dakle Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, a opredjeljivat se za osobe naravno da mi to nije posao.

238., vi se rugate i pravdi i zdravom razumu, napose hrvatskim građanima. Vi ste ovdje u HS-u jer ste po Ustavu dužni odgovarati HS-u g. Martinović. razvidno vidi jest da vi ignorirate činjenice u kakvu ste situaciju hrvatske građane doveli i u kojoj i u kojem statusu žive. Dakle, pogledajte cijene Nijemaca, pogledajte cijene Hrvata, vi iz HDZ-a i SDP-a žrtvujete cijelu naciju kako biste zaštitili korupciju. Inzistiram na tome da odgovorite na moje pitanje

Vlada odgovara HS-u ovo su prevažne teme, nemate mi pravo dati opomenu kada ja tražim da se poštuje Ustav i da gospodin koji predstavlja hrvatsku Vladu odgovori ono što ga Sabor pita. Dakle cijelu hrvatsku naciju zanima je li u pravo Europsko tužiteljstvo ili je u pravu Plenković koji je svojedobno rekao da je poštena i da nije krala Gabrijela Žalac, a znamo kako je završila …/Upadica Radin: Hvala./… znači važno je da dobijemo taj odgovor, inzistiram na tome. Vaše pravo da inzistirate i da tražite na sve moguće načine da dobivate odgovor na te stvari, ali međutim poslovnik je poslovnik i nisam ga ja napisao to sam rekao sto puta, on ne predviđa takve stvari, jednostavno vaša je bila zapravo jedna vrsta replike, prijedloga, replike štogod hoćete. Imali smo u prošlosti i mi koji puta smo išli prevladali takve situacije, ali ja moram dat opomenu još jedanput jer je replika. Nije na meni, da je na meni ne bi bio takav poslovnik. Izvolite. Čekajte, čekajte molim vas g. Jakić čekajte. Gospođa Vidović Krišto. Dakle, čl. i 238. i čl. 124. zbog hrvatske javnosti sam dužna još jedanput naglasiti, dakle predstavnik Vlade koji ovdje sjedi i koji kaže da ne mora odgovarati HS-u je JNA pravnik, naravno da takav kadar hrvatske Vlade ne može razumjeti Europsko tužiteljstvo i Lauru Kövesi i naravno da Laura Kövesi i Europsko tužiteljstvo ne može razumjeti ovakvu stečevinu koju vi zastupate u vladi Andreja Plenkovića. Ono što je činjenica jest da je Andrej Plenković prijetio

Ništa, moram vam dati treću opomenu jer to su sve replike, a ovaj i dalje vam kažem ništa osobno jer ja nisam ni sudjelovao u toj u toj u izradi poslovnika, to rade velike stranke i oduzimanje riječi za ovu točku dnevnog reda, vi imate pravo naravno i ja bi bio sretan jel da, ja bi, vi imate pravo naravno obratiti se Odboru za Ustav i Poslovnik pa da vidimo što oni kažu. Imate pravo ako hoćete.

Šalu na stranu, dakle poštovani državni tajniče rekli ste nam jasno u uvodu što se mijenja i jasno je da tu nemamo to što bi mogli nazvati nekom velikom reformom i promjenom u Stečajnom zakonu. Ja vas pitam nakon svih tih godina i desetljeća kakav je vaš stav danas o suma sumarumu Stečajnog zakona, predstečajnih nagodbi i svega onoga što su oni donijeli i da li je došlo vrijeme za to da napravimo stvarno jednu sveobuhvatnu promjenu upravo tog zakona? Hvala lijepa.

ljudi ministri, državni tajnici ovdje dolaze dakle tumačiti prijedloge koje u ime Vlade donose pred Hrvatski sabor koji u konačnici sve zakone donosi. Dakle, ja smatram da je naš Stečajni zakon, a u najmanju ruku isti kao u europskom kontinentalnim pravu i to su pravila po kojima tvrtke kada dođu u poziciju da više ne mogu izvršavati svoje financijske obveze, država putem ovog zakona predaje ih Trgovačkom sudu, Trgovački sud dakle pod kontrolom suca nisu stečajni upravitelji faraoni i tako važni kao što se danas u diskusijama govorilo. Tu je iznad njih je stečajni sudac, iznad njega je odbor vjerovnika, iznad njih je skupština vjerovnika. Tako to je jedan uređeni proces u kome se događa likvidacija ili preustroj tvrtke koja je financijski posrnula. Hvala lijepa. Gospođa Miloš, replika sada. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Zanima me vi ste u izmjene Stečajnog zakona iz 2022. uveli listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja. Cilj takve liste su zapravo da se poboljša upravljanje poduzećima u stečaju. S obzirom da je uvjet za tu listu bio recimo da stečajni upravitelj ima minimalno najmanje dva uspješno dovršena stečaja. Zanima me s obzirom da je to doneseno već 2022. godine da li je ta lista kreirana i zanima me koji su rezultati te liste, da li je uistinu s obzirom na tu odredbu došlo do poboljšanja upravljanja poduzećima u stečaju, da li ste radili neku vrstu evaluacije i koji su zapravo rezultati tih izmjena? To me zanima. Zahvaljujem. A svaka izmjena bilo kojeg zakona ima svoj nekakav društveni cilj. Dakle, te izmjene, izmjene Stečajnog zakona koje smo radili u zadnjih ja mogu govoriti o 6 godina, dakle uvijek su imale za cilj povećati transparentnost i učinkovitost takvog postupka i naravno pojačati te kontrolne mehanizme koje društvo ima putem sudaca, putem odbora vjerovnika, putem skupštine vjerovnika, putem suca koji mora raditi zakonito i stečajnih upravitelja kao izvršitelja svega ovoga što sam nabrojao. Dakle, stečajni upravitelji nemaju pretjeranu autonomiju. Mi smo uveli algoritamsku dodjelu predmeta stečajnim upraviteljima kako bismo izbjegli one prigovore društvene koji su se pojavljivali vjerojatno nekad i opravdano da su se stvorile nekakve strukture sudaca i stečajni upravitelj da su radili uvijek zajedno. Mi smo to razbili dakle u promjenama Stečajnog zakona dakle smatramo da su napravljeni normativni okviri kvalitetni, a pokušaja da se uvijek nešto napravi na, na štetu zakonitosti uvijek je bilo i uvijek će biti. Mi moramo kao ljudi, vi skupa sa nama kao predlagateljima stvoriti … …/Upadica Furio Radin: Hvala, hvala, E sada otvaram raspravu i prvi je gospodin Mišel Jakšić ispred Kluba zastupnika SDP-a, ali prije toga, ali prije toga oprostite samo trenutak, možete ostati ovdje, ali prije toga samo da pitam da li netko iz odbora želi? Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice, kolege zastupnici, dakle dobar dan svima. Puno toga je već dosada izrečeno i u ovom kratkom setu i traženja stanki i povreda Poslovnika, pa i pokušaju replika tako da ću nastojat biti čim kraći. Dakle, ovo što danas raspravljamo i što će se mijenjati nije nikakva reforma kako je nazvano s obzirom da kao što je rekao i sam državni tajnik se radi o tehničkim izmjenama kuna euro i sve to skupa smo radili već na masi zakona koje nismo nazivali reformom. Ono što bih još jedanput naglasio poštujući ono što mi je rekao državni tajnik u odgovoru na repliku, očito je da taj sustav s obzirom na sve ove godine i sva ova desetljeća i sve ono što smo uspjeli vidjeti i doživjeti ne funkcionira na najadekvatniji i najbolji način jer nešto što je zamišljeno kao ipak određeni institut zaštite nečijih prava imamo jako puno slučajeva u RH gdje je ispalo da ljudi nisu bili zaštićeni, da se lomilo na onim najslabijim i njihovim plaćama, ali da se puno puta lomilo i na onima koji su bili izvarani i nisu jednostavno mogli doći do svojih sredstava. Već sama ta činjenica nam govori da nam nešto u cijelom tom sustavu ne funkcionira na najbolji i najadekvatniji način i da bismo trebali vidjeti da li onda stvarno treba promijeniti zakonodavstvo ili ako utvrdimo da je zakonodavstvo posloženo na dobar način vidjeti gdje se pojavljuju te neuralgične točke koje dovode do nepravde i dovode do problema u koji se ljudi bacaju. Mislim da svi znamo koji sjedimo u ovoj sabornici pa i oni koji nas gledaju da bismo mogli naći u svom okruženju puno primjera gdje se sumnjalo da se svjesno dovodilo tvrtke u stečaj, da su se prenašala vlasništva, da se da se izvlačila lova, da su ljudi bili izvarani i gdje se na kraju nije dogodilo apsolutno ništa. Kad imaš takve pojave onda jako lako možeš doći do zaključka da stvari ne funkcioniraju i da jednostavno nisu dobre. Isto tako moram naglasiti u ime kluba SDP-a da smo imali nekoliko velikih slučajeva koji su dobili poprilični medijski odjek gdje je bilo jasno vidljivo da se pojavila tzv. stečajna mafija, gdje smo imali umrežene stečajne upravitelje sa pojedinim izabranim sucima i gdje su neki godinama i desetljećima jako dobro živjeli, okretali veliku lovu na patnji malih ljudi. Zato još jedanput apeliramo da napravimo jednu sveobuhvatnu analizu što je Stečajni zakon donio, koliko je stečajeva provedeno, koliko je u konačnici bilo stečajeva gdje nije ispalo onako kako je po pravu i zakonu trebalo ispasti i da onda zajedno pokušamo donijeti odluku što i kako dalje da ne bismo imali nemilih scena koje smo imali na puno punktova u Republici Hrvatskoj, a znali smo imati i prosvjednike pred samim Hrvatskim saborom. Hvala vam lijepo. hvala i vama, gospođa Katarina Peović Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte. Izvolite. Dat ću sasvim konkretan prijedlog koji sam dala i kod preinaka Stečajnog zakona prije godinu dana. Znači ono što ova Vlada naziva evo reformom nevjerojatno kolega Mažar radite radite ono preinake s kune u euro je na razini toga što vi mislite da treba napraviti da bi se radnicima pomoglo. No ono što su mi radnici DIOKI-a prošle godine upozoravali na to da bi trebalo promijeniti i ono što ću predložiti u obliku amandmana pošto neću imat mogućnosti uložit amandman na drugi način, ali ću ga uložiti na način da ću se pozvat na Ustav Republike Hrvatske koji kaže da svatko od svojeg rada mora moći dostojanstveno živjeti članak 56. i tražit ću da se napravi prava preinaka ovog zakona stečajnog, a to bi bila znači preinaka koja bi, znači kako su mi radnici DIOKI-a koji su prošli tu golgotu i koji jako dobro znaju što znači kada se firma nađe u stečaju i kada ti država ne želi pomagati i kada država misli da stečajnom upravitelju treba puniti džepove, a da je najmanje važan vjerovnik radnik radnik itd. itd. Dakle, ono što bi stvarno pomoglo radnicima je mijenjanje članka 254. na način da se ukupna stečajna masa koja se u onom trenutku kad se proglasi stečaj poveća i to na način da radnici budu prioritet u naplati iz te stečajne mase. Zato su radnici predložili i ja ću njihov taj amandman još jednom predati bez ikakve iluzije da će mi tajnik Marinović ovdje uopće to prihvatiti. Jer ni prošli put nije imao sluha za to, a to je da se riječi 5% mijenjaju u riječ 15%, odnosno da se stečajna masa koja je predviđena u samom početku, znači da se odredi tko će dobiti, znači stečajna masa se može povećati kao što znamo poslije i prodajom nekretnina itd. Ali onaj početni iznos koji obično zapravo radnici jako malo toga vide. Recimo radnice Kamenskog su naplatile samo 15% svojih potraživanja. Znači žene koje su cijeli život dale svojoj firmi, koje su uništile svoje zdravlje i radile u svojoj firmi one 15% nisu svojih potraživanja uspjele naplatiti i Bandić im je dao tamo jednu šivaću mašinu, to su dobile. Znači kad bi se ta stečajna masa povećala na način da se odmah daje radnicima u onom trenutku kada se proglasi stečaj puno veći iznos, znači te stečajne mase onda bi oni imali mogućnosti da barem nešto od svojih potraživanja naplate, a potraživanja radnika su njihove plaće, ono što su oni zaradili svojim radom. Znači ne dolazi u obzir da se njima ne isplate njihove tražbine, a ovaj zakon zapravo to omogućava. Znači to ću predati kao amandman da se poveća opseg sredstava koji su u samom početku stečaja određeni kao troškovi unovčenja predmeta razlučnog prava sa sadašnjih 5% utrška, na 15% znači paušalno povećanje tog iznosa. Kao što je netko već napomenuo stvarno da ulazimo u veliku recesiju, znamo da recesije kod nas dođu kasnije, ali da se one zaustavljaju i ostaju kod nas puno duže i ostavljaju puno veću veću devastaciju nego što ostavljaju u nekim drugim bogatijim zemljama. I zato je izuzetno važno na koji način se HDZ priprema na tu recesiju. A HDZ se priprema na tu recesiju. Priprema se tako da je donio Zakon o radu u kojem je omogućeno poslodavcima u iznimnim uvjetima da bez ikakvog opravdanja ili razgovora ili javne rasprave smanje plaće za 30% radniku. Čovjek bi reko da je u kapitalizmu radnik taj koji je zaštićen, a onaj koji poduzima inicijativu poduzetnik takozvani jel' da on ide na to tržište kako bi bio izložen i mogućim rizicima i da preuzima na sebe te rizike. Ali ne, u Hrvatskoj radnici na sebe preuzimaju rizike da u ključnim situacijama temeljnih kriznih situacija mogu očekivati što? Smanjenje plaće za čak 30%. Zato smo radili prosvjede. Prosvjed nije ovaj samo koji se desio u subotu. Radnička fronta je sa sindikatima radila prosvjed i protiv tog Zakona o radu čije ćemo zapravo dosege tek vidjeti, ali HDZ radi pripremu. Jedna od tih priprema je i nediranje Stečajnog zakona na ovaj način. Znači prebacujemo iz kune u euro. To je ono što mi mislimo da treba pripremiti u godini koja je posljednja godina bilo kakve konjukture i u kojoj možemo sa sigurnošću reći da dolazi razdoblje krize, razdoblje u kojem će na prvom udaru biti radnici i njihove plaće, teško zarađene plaće, plaće koje su oni zaradili. Znači nas investitori razni tuže po europskim sudovima zbog neostvarene dobiti arbitražni postupci pokreću se bi kako bi investitor koji je predvidio recimo investitor u Dubrovniku ili investitor u Puli. Oni su predvidjeli kako će oni imati dobit i ako ne ostvare tu dobit imaju pravo pred međunarodnim sudom dignut arbitražni postupak, više puta sam upozoravala zašto je ovo kvislinška Vlada, kvislinška Vlada je zato šta neće ukinuti te bilateralne sporazume sa vrlo štetnom stavkom međunarodnih arbitraža koje se nazivaju tzv. red carpet sudovi, gdje zapravo sve te postupke vrlo često dobivaju korporacije, a gube države jer se ti postupci dignu, al ovdje znači imamo zaštitu radnika i kako se država sprema za to da će doć do otkaza, doći će do stečaja, doći će do blokada, propadaju firme, kod nas u užasno velikom postotku propadaju firme, taj je prosjek iznadprosječan u odnosu na ostatak Europe, pa tako da se ništa ne radi sa Stečajnim zakonom, a ono što je najtragičnije je da je u trenutku jednog od najvećih prosvjeda u Hrvatskoj opozicijskog, a i najvećeg koji se održao na Markovom trgu, premijer rekao da je on ponosan na svoju Vladu upravo zato što je 3. Maj proizveo jedan brod, U trenutku kada, a to ima veze s ovim zakonom i zašto ste ga trebali mijenjati bitno, a ne tako da računovodstveno mijenjate jel kune u euro, u trenutku i tjednu kada jedna od najvažnijih tvrtki u Hrvatskoj, koja bi nas mogla izvuć iz ove krize, od koje bismo mogli uistinu imati svi koristi, industrijske grane koja jedina ima mogućost na sebi poučit druge industrije, imati multiplicirajuće učinke na privredu, biti glavni izvozni proizvod od čega stvarno možemo povećati dohotke, to je naravno brodogradnja, takva jedna firma je u stečaju, ključna riječ stečaj. Znači radnici malog Uljanika, Uljanik brodogradnje 1856 već nekoliko mjeseci neuspješno pišu vašoj Vladi pisma ne bi li Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva se udostojilo sa stečajnim upraviteljem, sa direktorom firme, sa radnicima, sjesti za stol i riješiti problem malog Uljanika, Uljanika koji je nekad zapošljavao 10-tke tisuća radnika, koji ima mogućnost proizvesti dobar proizvod, proizvod koji može biti uvjet dizanja dohotka u Hrvatskoj. Nema odgovora, nema odgovora. Država je vlasnik, ovdje ne govorimo o nekoj firmi gdje bi država mogla samo posredovati, država je vlasnik, država je odgovorna zašto Uljanik propada upravo u ovom trenutku, upravo u ovom trenutku kada Andrej Plenković kako bi diskvalificirao prosvjed kaže, moj put je Edi Kučan, pazite vi tu, pazite vi tu patetiku, pazite vi tu patetiku, njegov put je direktor 3. Maja, ostataka, ostataka Hrvatske snažne brodogradnje koji zapravo preživljava, 3. Maj nije jako brodogradilište, ono preživljava od broda do broda, nema nikakve sustavne strategije i on se hvali s tim da, šta, 3. Maj nije u stečaju? To je taj uspjeh Vlade Andreja Plenkovića kojem mi svi trebamo pljeskati kada u stečaju Uljanik propadne jer to je plan ove Vlade, to nije nesposobnost, to je smišljena politika betonizacije, investitora koji žele samo turizam, koji žele samo uništiti svaku industriju i dovesti samo ono što je njima profitno, što njima odgovara, a ne odgovara zajednici lokalnoj, niti odgovara Hrvatskoj, niti ljudima u Hrvatskoj, to je betoniza…, ziđanje, ziđanje i sad se u Puli već priprema prostor za ziđanje, već se mijenjaju prostorni planovi jer se zna da je plan i program ove Vlade uništit brodogradnju, al to nećete nać ni u jednoj strategiji. Nakon što propadne Uljanik, a čekate svaki čas da propadne, to vam je plan, trljate ruke i nećete radnike uopće primit na sastanak kad propadne taj mali Uljanik, Uljanik brodogradnja 1856, 350 radnika ostaje trenutno bez posla, ali 2300 radnika ostaje bez podmirenja potraživanja, ali što s vama, radnici, mislim uopće vama gospodo govorit o radnicima i o radničkim pravima, o tome da će ljudi izgubit posao, to baš vas previše ne zanima. Ja ću samo reć da ono što biste mogli možda dignut obrvu to je uništenje svake mogućnosti privrednog razvoja koji će se desit upravo uništavanjem brodogradnje i uništavanjem Uljanika i ja sad ovdje jedino što mogu napravit jer nažalost nemam tu podršku i nadam se da će se to promijenit nakon ovih izbora da vi koji ste antiradnički, vi koji ste protiv privrednog razvoja, vi koji ste za ziđanje i uništavanje naše obale, uništavanje šuma, uništavanje svakog oblika privrednog, mogućnosti privrednog razvoja, da ćete završit u ropotarnici povijesti. Ja jedino šta ovdje mogu napraviti amandman koji će povećati stečajnu masu da ljudi koji uđu u stečaj, njihova firma, dobiju nešto malo više mrvica sa stola kojima bacate vrlo organizirano i kontrolirano kada dođe do stečaja, te su mrvice ono s čim se ovdje mogu baviti, nažalost jer sa ovom Vladom bi se trebalo bavit sistemski na način da se ukine, na način da se ukine nemogućnost privrednog razvoja i da se ova palijativna skrb koju predstavlja Stečajni zakon pretvori u zadnju temu kojom ćemo se mi ovdje bavit i pokrenemo stvarne politike privrednog razvoja, politike koje omogućavaju ljudima da žive dobro, da raste dohodak, da rastu primanja, da imamo dobro plaćena i kvalitetna radna mjesta, da nam trebaju visokoobrazovani, nemojte se uspoređivat sa '60.-tim i '70.-tim godinama kad su ljudi iseljavali, tad su iseljavali ljudi koji su bili nisko obrazovani. Poruka Hrvatske koja danas iseljava 17,6% radno sposobnog stanovništva prosjek Europe je 3% je nama ne trebaju visoko obrazovani. Nama trebaju radnici u tzv. servante economy sluganskim ekonomijama, ekonomija turizma i usluga, brisanja austrijskih guzica da prostite, nama ne trebaju visoko obrazovani ljudi i ono što je vaša poruke ili ćete se svesti na roblje jer nije slučajno da HDZ-ovska djeca sada uvoze roblje iz Azije i drže ih u neljudskim uvjetima i rade bez bez ikakvog radnog vremena. Kakav Zakon o radu, kakva radnička prava, nije to slučajno jer vi hoćete da i hrvatski radnik tako radi. I ova desna huškanja prema migrantima trebaju prestati jer moraju shvatit, ljudi nisu glupi, da je to što se od migranta traži da radi bez radnih sati, da radi bez adekvatnog smještaja spava ih deset u jednoj sobi, da radi bez ikakvog plaćenog prekovremenog, noćnog rada, da rade na dva radna mjesta u isto vrijeme, pa to je ono što oni hoće da rade naši radnici. I naši radnici i strani radnici, svi radnici su našim poslodavcima jednaki. Tako da ova palijativna skrb koju ovdje o kojoj mislim nema ni smisla raspravljati što zapravo i pokazuje cijela ova atmosfera je jedino što sada u ovom trenutku mogu napraviti, iako će naravno biti odbačeno, ko što je bilo odbačeno i prošle godine, ali ću podnijeti taj amandman

Izvolite. Uvaženi državni tajniče. Evo pred nama je znači Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona koji je kao što ste i vi uvodno kazali tehničke naravi. Radi se o izmjenama i dopunama jednog bitnog zakona koji proizlazi iz činjenice da smo u Hrvatsku uveli euro kao službenu valutu i onda se sve odgovarajuće odredbe iz Stečajnog zakona primjenjuju odnosno usuglašavaju sa tom činjenicom. Kao što je rekla tu će se usuglasiti onda i predujmovi troškova, naknade, prijave i sve ono drugo što je potrebno kako bi zakon stečajni bio funkcionalan. Međutim, u sklopu ove ipak jedne male rasprave o Stečajnom zakonu i slušajući prijašnje rasprave nameće se jedan jasan zaključak da postoje po meni nažalost, a mislim da to dijeli i klub HDZ-a i opcije politička i pojedinci koji bi htjeli da se još uvijek govori o planskoj ekonomiji koje je bila na taj način dominantna u hrvatskom društvu i hrvatskoj privredi ili gospodarstvu, a znamo kako je to završilo i mislim da to nije onaj pravi put kojim bi se trebalo ići nego bi se trebalo okrenuti onome što je tržište i ono što smo proklamirali i usadili u osnove hrvatskog društva i hrvatskog gospodarstva. Naravno, kad se spominje gospodarstvo Stečajni zakon je prvenstveno bitan iz činjenice za gospodarstvo. S obzirom da smo u tržišnom okruženju ljudi otvaraju firme, imaju svoje poduzetničke poduhvate. Naravno neki uspiju, neki ne uspiju i onda kada se ne uspije mora se provesti postupak stečaja, stoga mislim da je iako ima puno već izmjena i dopuna mislim da bi bilo u jednom narednom periodu kada dođu takve odredbe odnosno i steknu uvjeti, da vi u ministarstvu promislite da objedinimo jedan novi pročišćeni tekst Stečajnog zakona jer je činjenica da je bilo puno izmjena i dopuna, tako da bi jedan takav sveobuhvatni zahvat bio poprilično dobar kako bi se ljudi koji se bave tom tematikom prava, a to je zasigurno jedna široka masa i područje koje dominira unutar, ajmo reć trgovačkog prava u širem smislu te riječi, a stečajno pravo je jedan zaseban dio. Ja bi volio reći da je i ovaj zakon, a i ovo dio reforme pravosuđe koje ova Vlada u proteklih osam godina je provodila mislim da je fer reći da je i moj dojam je, a dugo sam u pravosuđu ipak poprilično veliki dosezi se pomakli, prije svega mislim tu mislim u materijalno pravim odnosima kako što se tiče povećanja plaća, a o uvjetima koji se na kojima rade sudovi, uključujući i svi oblici sudova od građanskih ili i svih drugih građanskih, prekršajnih ili kaznenih činjenica je da se otvaraju mnoge, mnoge zgrade sa modernim tehnologijama koje se primjenjuju u radu na hrvatskim sudovima što mislim da je izuzetno dobro. Tu mora se pohvalit poseban dio koji se tiče digitalizacije odnosa u pravosudnim u otvorenom pravosuđenju što je jedan izuzetno veliki pomak. Mislim da je potrebno nastaviti u sklopu i Stečajnog zakona i sveukupnog pravosuđa u širem smislu riječi, posebno na edukaciji kako i sudaca koji se bave i stečajnih upravitelja. Mislim da bi trebalo malo pojačati ulogu i državnog odvjetništva odnosno Građansko pravnog odjela DORH-a i u ovim postupcima. Mislim da je dobra rješenja koja je uvela da postoji agencija za naplatu radničkih tražbina u stečajnu prilikom otvaranju stečajeva što daje upravo onome što je kolegica prije mene govorila, sigurnost radnicima da će naplatiti dio tražbina koje su zaostale u ukoliko dođe do uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Mislim da sve u svemu kad se govori uglavnom se i kad se govori o pravosuđu, a i o stečajnom dijelu tog pravosuđa i te, te grupacije kojem se nalazimo, govore uglavnom o lošim primjerima. treba naglasiti i drago mi je da to i želim istaknuti da u sklopu stečajnih postupaka zna biti i vrlo uspješnih priča, da se revitalizira tvrtka koja je praktički bila pred zatvaranjem ili pred likvidacijom ali naravno to onda nema neki veliki medijski odsjaj ili se o takvim pozitivnim primjerima ne govori, a ima ih brojno. Sad ne bi bilo fer da nabrajam koji su to veliki koji su se iz, ajmo reć pepela podigli i ponovno oslovili na noge upravo postupajući prema odredbama Stečajnog zakona i zato je izuzetno bitno da stečajni, uloga stečajnih upravitelja pri takvim postupcima, kako prilikom utvrđivanja imovine koja je nastala kad se steknu uvjeti za otvaranje stečaja, tako i do njegovog krajnjeg okončanja, s time da je izuzetno veliki napredak i mislim da treba paziti i na ekonomičnost u takvim postupcima. S obzirom da se radi o tehničkom, a volim se držat teme da ne idem u širu elaboraciju nekih političkih poruka koje su bile, s kojima se apsolutno ne slažem, al mislim da smo to već davno odaj reducirali i odgovorili na takve političke upite koje se dolaze u tom smjeru mogu samo zaključno kazati da će klub HDZ-a podržati predmetne izmjene. Hvala. **Radin, Furio Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Morali bismo ovdje kao prvo neke stvari staviti na svoje mjesto i objasniti da Stečajni zakon ne funkcionira sam. Naime ovdje se govori o vjerovnicima, zaboravilo se spomenuti različite vjerovnike koji su izuzetno važni zato što oni mogu prodavati nekretnine po ovršnom postupku, e i onda se postavlja pitanje kako bi se ta masa koju je kolegica spominjala mogla podići kad različiti vjerovnik ima sasvim drugačija prava i može krenuti u ovršni postupak i zapravo prodati nekretninu. Doduše činjenica da prema zakonu, ispravite me ako griješim, a mislim da ne griješim, da se na prvoj dražbi nekretnina ne može prodati ispod ¾ vrijednosti, a na drugoj dražbi se ne može prodati ispod polovice vrijednosti koja je bila procijenjena prilikom otvaranja postupka. Prema tome sada zapravo prema tom postupku, prema tom zakonu se ne može više prodati uopće ispod polovice vrijednosti, tako da to su neke postavke od kojih trebamo krenuti. Znači imamo vjerovnike koji se ponašaju na jedan način i one koji se ponašaju na drugi način. Možda bismo mogli razgovarati o tim različitim vjerovnicima možda na drugačiji način zato što su tu najčešće banke. Banke su te koje su različiti vjerovnici i oni mogu krenuti kad i kako hoće zapravo u taj postupak. Naravno pod pretpostavkom da oni imaju veliku dobit i da su već zaradili na drugim poslovima pa da ih onda na neki način možda malo stišamo i smirimo da bi se ostali vjerovnici mogli namiriti, ali bez toga ne možemo govoriti o predstečajnom odnosno pardon o Stečajnom zakonu. Ove tehničke izmjene koje su u zakonu, tu ne možemo imati primjedba s obzirom da nema ništa sporno jer se mijenjaju samo iznosi i nekoliko nomotehničkih usklađenja. Prema tome to je ono što moramo napraviti jer se moramo uskladiti jednostavno sa novom valutom. Ono što bi htio još tu napomenuti da isto tako ne možemo i ne smijemo zaboraviti Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Znači to je još jedan postupak koji se može pokrenuti prije stečajnog postupka koji je sad malo drugačiji nego što je bio 2012. kad ga je, kad je bio donesen. Kad je zapravo veliku ulogu u tom zakonu imala Financijska agencija, sad je većina ingerencije toga prebačena ponovno na trgovačke sudove i trebali bi trgovački sudovi preuzeti zapravo veći dio poslova koje je prije radila Financijska agencija. Činjenica je da mnogi uspiju u tim predstečajnim nagodbama, a isto tako je činjenica da se treba taj postupak predstečajnih nagodbi jako, jako dobro kontrolirati jer to često oni koji su zlonamjerni i zlorabe. Na koji način? Na način da koja je bratska firma ili firma kćerka ili ima nekakvo povezano društvo, preko nekih trećih osoba, nju zapravo proglase kao najvećim vjerovnikom i onda ta firma ima zapravo pravo da digne ruku za onaj predstečajni plan. I tu su problemi, već tu nastanu problemi. Prema tome tu je, tu je ono što trebamo, o tome trebamo govoriti, to trebamo kontrolirati i to trebamo sprječavati da se takvi postupci i ovoga događaji više ne bi dešavali u predstačajnim postupcima, a da bi se kasnije mogao normalno provesti stečajni postupak. E sad, kod stečajnog postupka je su stvari malo drugačije s obzirom da se mora napraviti red naplate, odnosno moramo napraviti vjerovnike kako će se naplaćivati. To opet ne možemo napraviti na pamet. S obzirom da stečajni postupak može otvoriti ili dužnik ili vjerovnik. Prema tome i sam dužnik može otvoriti stečajni postupak, ali nemojmo zaboraviti da vjerovnici mogu biti i radnici i da oni mogu otvoriti isto tako stečajni postupak. Doduše kad oni otvaraju postupak onda imaju malo drugačije obveze s obzirom na one takse koje se plaćaju, s obzirom da radnici to ne plaćaju. Čak ne plaćaju niti bivši radnici koji su bili zaposleni kod dužnika tako da moramo o tome voditi računa. I ono što bi htio napomenuti kad se govori o tome da se daje nešto radnicima, svi smo mi za to da se da nešto radnicima ali nemojmo zaboraviti da i vjerovnici imaju svoje radnike i nemojmo si dozvoliti da sa nekom zakonskom izmjenom ili nekakvom zakonskom dopunom tjeramo nakon toga vjerovnike u stečaj jer smo planirali nekakve redoslijede i nekakve zakone i nekakve propise da bi se pomoglo ne znam možda jednom ili dvoje radnika, a nakon toga tamo čitava firma pati i ispašta i mora se čak možda i ona nakon toga pojaviti u stečajnom postupku. Prema tome, što se tiče ovog zakona i ovih tehničkih izmjena mislim da tu nemamo nikakvih zamjerki niti primjedbi, a ovo sam morao reći zbog toga što se tu unose neki šumovi u sam stečajni postupak i u provođenje svih postupaka koji su vezani za stečajni postupak jer rekao sam stečajni postupak nije sam po sebi taj koji bi mogao sve riješiti jer postoje i prije postupci koji se mogu provoditi i mogu zapravo nakon toga vjerovnike dovesti u sasvim drugačiji položaj. Činjenica je da bi bilo dobro da se to malo više kontrolira, da se trgovački sudovi i stečajni upravitelji stave u nekakve odnose da se naprave nekakve kontrole jer čujemo svašta što se dešava na terenu, pa nažalost i sam vlasnik ostaje bez svoje firme kada je jednom u stečajnom postupku, ali nažalost i vjerovnici ostaju i bez novaca, a neki se time koriste. To su stalne priče, toga ima često po novinama, možemo naći stotine takvih natpisa, ali to treba jednostavno kontrolirati i treba provjeravati i …/Govornik se ne razumije./… Hvala lijepa. Hvala i vama. Gospođa Jelena Miloš, Klub zastupnika Možemo! Izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege ja bih prvo malo o kontekstu, političkom kontekstu koji je bitan za ovaj Stečajni a onda naravno i o detaljima samog zakonskog prijedloga. Kao što sam rekla na početku ja zaista smatram ciničnim i nevjerojatnim da gospodin Mažar govori da se HDZ govori govori protiv tajkuna. Jednostavno kao što znate inače nisam sklona prepucavanjima i uglavnom mislim da su ona potpuno nepotrebna, radije se koncentriram na zapravo na konstruktivne prijedloge. Međutim, izrazito mi je bitno ovo naglasiti jer ja mislim da povijest moramo pamtiti da bismo imali uopće bolju budućnost i zato želim reći nekoliko riječi o povijesti hrvatske privatizacije koja jest obilježena pljačkom, koja je obilježena pljačkom u kojoj su se bogatili tajkuni kad je HDZ bio na vlasti, da su se uništavala poduzeća i da su se osiromašili radnici. Osiromašila se i Hrvatska i zapravo posljedica takvog ekonomskog restrukturiranja je danas deindustrijalizirana zemlja koja je ovisna o turizmu upravo zbog takve privatizacije. Tu pljačku i takav ekonomski model je provodio HDZ i to jednostavno treba reći i tajkuni kao što su Miroslav Kutle, kao što su Josip Gucić koji su tada pljačkali Hrvatsku. Kao što sam rekla ovo govorim da se ne zaboravi povijest, a i mislim da smo dužni ovakve stvari spomenuti jer ne smijemo zaboraviti da je napravljena generacijska nepravda radnicama i radnicima, da se treba uvijek sjetiti radnika Dalmatinke i Kamenskog i DTR-a i svih onih radnika koji su se zbog takvog privatizacijskog modela propatili cijele svoje životne vjekove i cijele svoje karijere i mislim da se zna tko je za to odgovoran i da tu odgovornost HDZ mora preuzeti. I osobno sam iz takvog grada, iz grada Sinja i vrlo dobro sam upoznata s time što se događalo tada s radnicima Dalmatinke i tko je tada bio na vlasti. Međutim, osim pljačke model upravljanja isto tako danas je obilježen sustavnom nebrigom za poduzeća i sustavnom nebrigom za industriju i meni nije jasno da i dan danas imamo takav okvir da nam državna poduzeća odlaze u stečaj. To je apsolutno neefikasno upravljanje, neučinkovito upravljanje državnom imovinom. Ovdje danas donosimo tehničke izmjene Stečajnog zakona i pri tome svi znamo da Uljaniku koji jest državna firma prijeti stečaj, da je bilo nekoliko pokušaja dražbe da se cijena samog Uljanika sve više i više smanjuje, da su radnici stavljeni na minimalac, da gubimo znanje tih radnika jer odlaze u druga brodogradilišta, odlaze u talijanska brodogradilišta, odlaze u brodogradilišta u EU, odlaze iz Uljanika. Mi to dakle znanje permanentno gubimo, a imamo tvrtku koja je u blokadi sada 100 dana i oko 100 dana. Kao što sam rekla to je primjer nebrige države da upravlja vlastitim poduzećima i ja vas podsjećam da je 2021. godine Vlada donijela plan, obećala je nastavak proizvodnje međutim od tada se odugovlačilo i nije napravil… nije se napravilo apsolutno ništa. Imamo firmu koja je u blokadi, imamo firmu koja je na rubu, koja je na rubu tehničkog stečaja. Dio te nebrige ja mislim prolazi iz sustavnih stavova dijela ili cijelog zapravo HDZ-a koji je recimo iznio gospodin Katičić. Gospodin Katičić kaže nama ne treba planiranje ekonomije. Dakle, u cijeloj EU postoji industrijska strategija EU jer je EU shvatila da nam ipak industrija treba, da trebamo vratiti industriju u Europu, da trebamo biti konkurentni i donijela industrijsku strategiju. Hrvatska još uvijek nema industrijsku strategiju uvjerena da joj ona ne treba. I to je jedan primjer zbog čega Hrvatska ekonomski zaostaje. Kao što sam rekla vezano uz, uz sam, uz samo pitanje Uljanika inače je i inicijativa Možemo! Pula zatražila od pulskog gradskog vijeća da simboličan udio, zapravo da uđe grad Pula u vlasništvo Uljanika, da grad Pula bude barem informiran, barem uključen u razgovore o budućnosti Uljanika jer je nevjerojatno da grad Pula o takvim stvarima saznaje samo iz novina i mislim da bi i općenito trebao biti zajednički napor gradova i vlada da sačuvaju poduzeća, da vidi koji je plan zapravo za njihov, za njihov razvoj. U tom kontekstu kao što sam rekla mi očekujemo da se ministar sastane i s predstavnicima radnika i s gradskim vijećem Pula i da jasno kaže koji je plan za spas Uljanika kao strateške industrije, jedne od rijetko preostalih strateških industrija Hrvatske koja je nakon ovih godina ekonomskog restrukturiranja došla zapravo u poziciju da ovisi isključivo o turizmu. A sad bih prešla na sam Stečajni zakon, ono što smatram da je problem stečajnog okvira je da nema zapravo značajnih izmjena iako znamo da je stečajni okvir otjerao mnoga poduzeća i mnoge strateške industrije u propast, a godinama se zapravo ne donose bilo kakve ozbiljnije reforme ovog okvira. Znači u Hrvatskoj, kad čujemo riječ stečaj, za većinu ljudi to znači kraj, dakle kraj poduzeća, propast i to s pravom zato što zapravo najveći dio stečaja u Hrvatskoj tako i završi, završi likvidacijom firme, rasprodajom imovine i završi otpuštanjem radnika i to tako da radnici uglavnom nikad ne dobiju svoja potraživanja, često ih ne dobije ni država ni lokalna zajednica, dakle to je šteta i za državu i za lokalnu zajednicu i često imamo situaciju da na mjestu nekadašnje industrije nikne još neka nekretnina ili još neki parking zbog kog je ta firma i uništena. Stečajni okvir u europskom okviru to nije tako i on se koristi da bi se firme zapravo zdravo restrukturirale da bi mogle nastaviti stečaj bi u Hrvatskoj trebao biti prilika za nastavak poslovanja, prilika da se sačuvaju znanja i radna mjesta, a ne da se rasprodaje imovina, to ne može biti osnovni cilj stečaja da se ugasi firma. Dakle mi do danas nemamo takav okvir koji potiče restrukturiranje, koji potiče nastavak poslovanja, nego zapravo okvir koji sustavno potiče gašenje poduzeća i rasprodaju imovine zbog vrijednih nekretnina. Ja bih sad izdvojila nekoliko problema koji viđamo godinama. Prvo, firma se nađe u problemima, ali stečaj se ne otvara zapravo na vrijeme, iako treba reći jednu stvar, da država jest 2015. nakon nakon silnih propalih poduzeća uvela to da FINA po službenoj dužnosti mora otvoriti stečaj ako je firma 120 dana u blokadi, međutim, to je često i dalje prekasno jer je firma već duboko, duboko u problemima. Drugo, čak i kad se stečaj zatraži, i dalje dandanas prolazi jako puno vremena otkako se stečaj uistinu i otvori jer su, primjerice, sudovi pretrpani. Time nam opet zaduženost firme raste, a znamo i za slučajeve kada se baš prije, recimo, otvara stečaja imovine, kapital izvlači iz firme, kao što je to bio i recimo, slučaj sa tvornicom Sljeme i i do dandanas ni tu nemamo zakonskih rješenja koji bi spriječili takve zloupotrebe. Treće, jednom kad se stečaj zaista otvori, firma je prezadužena, ali recimo da još ima nade. Međutim, stečajni postupci traju toliko dugo da smo vidjeli da radnici nažalost i umiru prije nego što dočekaju plaće, a često ih ne dočekaju. Takvi postupci, naravno, stvaraju velike troškove, pa na kraju više košta sam stečajni postupak, nego što se uspiju naplatiti vjerovnici. I tko onda su tu opet najveći gubitnici? Pa opet, naravno, radnici, opet država i opet lokalna samouprava koji se nikad ne uspiju naplatiti. Četvrto i ovo je vrlo bitno, kad je stečaj već u tijeku, pitanje je koja je zapravo motivacija stečajnom upravitelju da nastavi proizvodnju. Čime je točno stečajni upravitelj motiviran da nastavi proizvodnju jer naime, prema Stečajnom zakonu, stečajni upravitelj dobije istu naknadu i ako uspije osigurati nastavak proizvodnje, što naravno, iziskuje puno truda i angažmana ili da brzo rasproda imovinu i likvidira poduzeće, dakle ista naknada i to je vrlo problematičan okvir koji opet, onda ne stimulira nastavak poslovanja i koji se i takav okvir država godinama ne mijenja. I peto i posljednje, čak i oni koji se odluče iz javnog interesa da pokušaju održati poslovanje na životu, a takvih je uistinu, uistinu su takvi rijetki, to jako teško mogu raditi jer naime, stečajni upravitelji vrlo često obavljaju posao stečajnog upravitelja kao samo dopunsku djelatnost i to uz druge poslove i pitanje je kako se onda uopće mogu posvetiti ovako zahtjevnom poslu upravljanja firmom u stečaju, a što je zapravo vrlo ozbiljnih kriznih menadžera. Bez profesionalizacije ovog sektora koja se još uvijek nije dogodila, ne možemo očekivati niti uspjeh u restrukturiranju niti nastavak proizvodnje. Dakle ovaj cijeli niz prijedloga, cijeli niz problema sa Stečajnim zakonom koji čega već dugi niz godina, a koji se apsolutno ne rješava ni danas ovim vrlo kozmetičkim izmjenama Stečajnog zakona. Zahvaljujem. Hvala i vama. G. Nikola Mažar, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, cijenjene kolege i kolegice saborski zastupnici. Kao što smo mogli čuti od predlagatelja, današnje izmjene su tehničke naravi, odnosno usklađenje sa valutom eura, međutim, ako pogledamo da smo prije nepunih godinu i pol imali posljednje izmjene Stečajnoga zakona koje su, prije svega donijele uređenje predstečajne nagodbe, isto tako, rano upozoravanje dužnika i obvezu Ministarstva financija da rano upozorava na negativan razvoj platne bilance, kao i uvođenje dakle liste visokokvalificiranih stečajnih upravitelja kojima se stečaji dodjeljuju putom algoritma i time daju dodatnu transparentnost cjelokupnog postupka, ali isto tako i izmjene koje su uvedene u polaganje stručnoga ispita, onda vidimo da upravo u smjeru Stečajnoga zakona su napravljeni snažni iskoraci kako bi se, prije svega, zaštitilo i dužnike, ali i radnike i uveo dodani mehanizmi u poboljšanje cjelokupnoga procesa. Da je tome tako, govori i praksa, dakle možemo vidjeti da ljudi koji se bave stečajnim postupcima, pa i odvjetnici, pohvaljuju izmjene, kažu da je to jedan od najboljih zakona na području EU, ali isto tako pozdravljaju i jednu novinu koju je RH uvela i ima jedina na području EU, a to je automatski stečaj koji omogućuje da, nakon što je tvrtka 120 dana u blokadi, FINA može automatski podnijeti postupak na trgovačkome sudu i time su u biti spriječene i riješene situacije koje su bile prije, a to je da su radnici imali agonije i da su čekali po 15, 20 neisplaćenih plaća, što sada više nije Ono što je dobro općenito za RH je pokazatelj da je pad broja stečajeva, da gospodarstvo staje na svoje noge i da sada u biti možemo u proteklih 4, 5 godina vidjeti da taj broj negdje između oko 7 tisuća i da je on sada stabilan, što pokazuje da gospodarstvo snažno ide naprijed. Ne želeći prije svega, koristiti ovu govornicu za neke sada političke obračune, moram se samo činjenično osvrnuti na kolegice Peović i Miloš koje više nisu ovdje sa nama, a koje su iskoristile dakle svoje obraćanje u ime kluba, da bi poslale i određene političke poruke koje jednostavno ne stoje. Dakle, kolegica Peović koja je protiv privatnoga vlasništva i koja će u biti ostati zapamćena za po puštanju crvenoga dima ispred Crkve sv. Marka i kolegica Miloš koja je iz stranke Možemo! koji su dakle potez prema građanima Grada Zagreba napravili da plaćaju najveće stope poreza i time recimo obitelj sa dvoje djece koja ima minimalnu plaću će imati zahvaljujući tome što žive u Zagrebu 828 eura manja primanja nego ista takva obitelj u Osijeku ili 600 i nešto manje eura nego isto takva obitelj u Dubrovniku, pokazuje politiku stranke Možemo! prema radnicima. Isto tako činjenično ako pogledamo upravo zahvaljujući mjerama ove Vlade RH i u vrijeme korona krize i u vrijeme covida i pandemije 800 tisuća radnih mjesta je spašeno, preko 130 tisuća pravnih subjekata je spašeno od likvidacije. Ako pogledamo posljednje mjere koje su vezane za uređenje cjelokupnog sustava i reforme plaća vezano i za koeficijente, vezano i za osnovicu, ako vidim da sindikati to pozdravljaju kroz kontinuirano dijalog Socijalno-gospodarskoga vijeća kroz kontinuirani dijalog sa sindikatima, ako pogledamo porast i plaća dakle i minimalne i medijalne i prosječne onda apsolutno možemo vidjeti da briga o radnicima se vodi i kroz novi Zakon o radu gdje je njihov položaj ojačan i kroz zakon o tzv. prijaviteljima nepravilnosti zviždačima, ali i kroz konkretne mjere povećanje plaća i u javnom i u privatnome sektoru kroz jaču zaštitu radnika, kroz sve ove zakone i mislim da najmanje što netko može reć tko podiže poreze građanima, radnicima je da taj soli pamet nama koji podižemo plaće, štitimo radnike i jačamo njihove uvjete. Iz toga razloga mi ćemo prihvatiti kao klub HDZ-a i ove izmjene i dopune zakona. Hvala. Hvala i vama. I sada završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata g. Željko Pavić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Ja sam zapravo s obzirom da nemam mogućnost da dignem repliku na klub digo sam povredu poslovnika pa sam na prijedlog predsjedavajućeg se prijavio u ime kluba da bi govorio. Naime, htio sam samo napomenuti da kad se daju neki prijedlozi da treba vidjeti što je s druge strane. Klub Socijaldemokrata je više puta razmatrao i razgovarao o problemima u Uljaniku, razgovarali smo i o onom mogućem povećanju godišnjih odmora koji je bio predložen kao izmjena i dopunama zakona pa smo nakon toga svatili da zapravo to je nemoguće, tu nam je pomogo i kolega Hrelja i s nama malo porazgovarao odnosno ja sam porazgovarao s njime, razgovarali smo i o tome da vidimo što to Uljanik ima. I ono što je zapravo jedna velika vrijednost Uljanika to je zapravo koncesija na pomorsko dobro, a ostalo što je bilo u Uljaniku upitno je što je zapravo od Ukljanika, a što je državno. Tako da moramo staviti stvari na svoje mjesto i razmisliti što se to nudi kad se kaže da treba Grad Pula preuzeti Uljanik. Je li to Grad Pula može napraviti, može li ga ona sanirati, može li ga ona ponovo staviti na noge nakon svih tih silnih miliona i milijardi koje su uložene u Uljanik. To je ono što sam htio odgovoriti kolegici. Nadalje, ovdje se govori nešto o predstečajnim nagodbama, govorilo se nešto i o FINA-i i slažem se, činjenica je da se postupak, da FINA može pokrenuti stečajni postupak ukoliko je firma u blokadi tri mjeseca i to je dobro zato što i FINA spada u onu kategoriju vjerovnika odnosno onih koji pokreću postupak, a ne plaćaju naknadu kao ni radnici koji su zaposleni u tom poduzeću. Tako da svi oni ostali onda ne trebaju trošiti svoj novac još i na to da se pokreće postupak, što je još jedan dodatni plus. I smatram da takav postupak je potpuno korektan, prvenstveno prema radnicima zaposlenicima koji nemaju plaću već nekoliko mjeseci, a isto tako i prema prema vjerovnicima koji evo jesu ili nisu spremni nešto novaca izgubiti. Tako da o tim stvarima bismo mogli puno razgovarati, o tim stvarima bismo mogli puno govoriti, ali nažalost mnogi, mnogi to ne stavljaju u ispravan kontekst i ne govore o tome na način kako bi se trebalo govoriti. Ne smijemo dovoditi javnost u jer kad bi stvari bile tako jednostavne da se to preuzima, da to ide vlasništvo iz ruke u ruku bez ikakvih naknada, bez ikakvih postupaka to bi bilo zapravo jadno i bijedno i mislim da bi mnoge firme bile u velikim problemima. Hvala lijepa.

Uljaniku, o Stečajnom zakonu itd., dugo sam ja sudjelovao u problematici Stečajnog zakona, bio sam svojevremeno i predstavnik zaposlenika u tim tim vijećima, stečajnim vijećima ili kako su se kad u koje vrijeme zvali, kad se odlučivalo tko će kako će se rješavati sudbina firme. Nažalost, mi nismo napravili u Hrvatskoj određene iskorake u smislu očuvanja radnih mjesta i održavanja mogućih proizvodnji, dakle nikada nismo preuzimali odgovornost niti imamo stručnjake na Trgovačkom sudu koji mogu preuzet odgovornost i reć da to bi moglo funkcionirat i to bi moglo imati imati budućnost. Nismo tome prilagodili ni naše zadrugarstvo koje je recimo poput onoga u Italiji na ruševinama jedne firme kad netko odluči ugasiti firmu ili kad firma ide u poteškoće, ponudi svojim zaposlenicima da se nastavak djelatnosti zbiva u manjem okviru. Kod nas su svi stečajevi usmjereni ka rasprodaji nekretnina, unovčenju nekretnina. Stečajni zakoni su postali dobar biznis za stečajne upravitelje i njima nije cilj završiti brzo stečaj nego im je cilj da što duže ide rasprodaja imovine. Dakle meni ovo što je grad Pula ponudio u smislu da ga to interesira kao svojevrsni kompleks za razvoj pomorstva za razvoj brodogradnje za svega onoga što su ponudili, meni je logično al to je na kraju, to je To je na kraju priče, još uvijek treba tražiti nekoga tko bi se barem djelomično u Uljaniku bavio brodogradnjom jer one velike dizalice, oni nedovršeni brodovi odnosno jedan brod na navozu, oni nisu predviđeni da se sutra netko bavi turizmom, oni su predviđeni za brodogradnju i ako ima uopće nekoga tko je zainteresiran da nastavi, danas uz velike poteškoće jer nema više te radne snage, nema tih radnika, nema tih stručnjaka. Ima na prste dvije ruke ne možete pobrojati mlađe inženjere brodogradnje koji bi to radili, stručnjake. Tehnologija u brodogradnji napreduje, a 2, 3 godine u agoniji, u agoniji stečaja prestaju svi, sav intelektualni potencijal, sva radna iskustva sve to, Prema tome, ja bih osobno kao građanin Pule bio sretan da se nađe bilo tko da barem u tragovima dakle da mu se da mogućnost da barem u tragovima nastavi jednu, jednu tradicijsku djelatnost za grad Pula. Ne mora u cijelom obimu ali bi volio da se i u tom kontekstu, to su moje želje ponašaju i stečajni upravitelji, da ako vide priliku da ne gledaju svoj interes da to dugo traje, da se unovči, unovči imovina jer ta imovina je teško unovčiva. Vi za te dizalice ako bi ih prodavali u staro željezo, vi morate platit da ju netko sruši i razreže. To su veoma kompleksni sustavi, to nije, to su postrojenja, to nije obična dizalica koju stavimo na, na našu kuću kad, kad gradimo. Prema tome mislim da stečajni upravitelji i Trgovački sud, nit ima stručnjaka niti ima eksperata koji bi mogli o tome odlučivat u funkciji, u funkciji nastavka proizvodnje, a nama je, nama je svako radno mjesto dragocjeno jer imamo previše naših ljudi još koji su u moći, koji imaju radnog potencijala, a da rade po Italiji da nam inženjeri brodogradnje i strojarstva rade po cijelom svijetu. Možda netko tko bi se ozbiljno bavio barem djelomično sa brodogradnjom bi ih mogao privući nazad. Hvala vam lijepo. Hvala i vama gospodin Hrelja. Sada zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti, to je ritualna formula.

I sada završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata g. Željko Pavić. Izvolite.